Hvala lijepa. Evo sad preskačemo s teme na temu, ali ne što se tiče pravosuđa i dalje. Bit ću kratak, prvo čitanje. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju kazne zatvora. Ovo je 12 izmjena kad smo u velikim brojevima. Ono što je ovdje osnovno i što je dobro i što zapravo snaži i pokazuje ako hoćete i povjerenje vas kao zakonodavaca u sudbenu vlast da dobro rade svoj posao je promjena odredbi oko uvjetnog otpusta. Dakle, mi smo i to je osnovna izmjena ovim zakonom koji se uvodi. Mi smo do sada imali uvjetne otpuste uređene na način da je to odrađivalo jedno povjerenstvo pri Ministarstvu pravosuđa koji su sačinjavali tri suca, jedan državni odvjetnik i jedan djelatnik ministarstva iz Uprave za zatvorski sustav i oni su o tome odlučivali. Razmišljajući išli smo prema tome da i to treba bit dio odluke koja spada u sudbenu vlast. I mi sada to dajemo sucima, sucima izvršenja da oni odlučuju o uvjetnim otpustima, uvodimo drugostupanjski postupak, dakle u drugom stupnju će odlučivat Vijeće, dakle opet sudbena vlast i na taj način zapravo naglašavamo ulogu sudbene vlasti u ovome. Naravno, neke zemlje imaju jedna rješenja, neki druga, ali mi smo htjeli ići sa ovim upravo da snažimo to i da to bude jedan integrarni postupak. Znači, onaj tko je nekoga stavio u zatvor da i odlučuje kad će izaći van. To je rješenje za koje smo, kažem odlučili smo se. Ono je dobro, razgovarao sam evo i ja osobno sa sucima izvršenja i oni kažu da apsolutno imaju kapacitete za to raditi, znanja i sposobnosti to se podrazumijeva. Ali govorili smo o kapacitetu materijalnom i drugom da imaju i da se to može. Mi smo imali jedan mali zazor da li će vam to povećat troškove i to je recimo nešto što hoće dovest do povećanja troškova, ali to je sitno povećanje u odnosu na dobit koju kroz ovo očekujemo. Evo to je to. Hvala lijepo. Hvala i vama. Da li u ime odbora netko želi uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prema Poslovniku mogu predložiti ukoliko klubovi prihvate skraćenu raspravu po klubovima.

Ja vas neću pohvalit za ovaj zakon, ali čisto iz razloga da ne pretjerujemo, da ne odemo sad već u drugu krajnost. Ja nisam pravnik, prema tome neću ni sa stanovišta struke o tome, ali eto ono kao laik što sam primijetio da, ne znam da li ja to prepuštam vama stručnjacima ali u članku 19. stavak 5. primječujem da je do sad pisalo tko upravlja službom. službom. Dobro sad se to ne zove služba, sad je ustrojstvena jedinica, ali sad nije definirano tko upravlja. Tamo je ipak pisalo šef službe upravlja službom, ovdje je, da li je to u redu, nije u redu o tom bi se dalo. Ali ako vi smatrate da je i na kraju krajeva kažete da imate mišljenje struke. Recimo da ćemo vjerovati njima. Što se tiče izmjena oko uvjetnog otpusta ovo što ste vi rekli apsolutno podržavamo, s tim ako sam ja dobro primijetio opet ponavljam kao laik, članak 159. stavak 5. je do sad davao mogućnost upravitelju zatvora da daje uvjetni otpust i to je sada otklonjena ta mogućnost. To je stvarno za pohvalu jer to sam čak i ja kao laik uspio naletiti na par članaka u medijima di je to spominjano kao mogućnost manipuliranja, ne mogućnost nego kao nešto što je i dolazilo do manipulacija. Ono što je još mi upalo u oči je za potrebe ovog Zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državni proračun. Elektronski nadzor da li on ima veze s time, nema veze s tim, probacijski uredi, ljudi koji tamo rade, ne rade, da li ima, da li je to jedno s drugim povezano. Ne znam upalo mi je u oči da troškova nema povećanih, a tu smo odmah alergični svi na to ako posumnjamo u nešto, ne u lošu namjeru nego u još par čisto onako stvari koje nemaju direktne veze sa ovim zakonom. Dobili smo izvješće o stanju u kaznionicama i zatvorima koje je bilo povučeno. Nadam se da će ovaj Zakon doprinijeti boljem stanju, ali čisto da vas podsjetim da će biti, da je i bit će i bilo je dosad isplaćeno zatvorenicima zbog nepoštivanja zakonskih uvjeta

Da li je to baš nužno? S jedne strane plaćamo neke štete, plaćamo odštete ne znam koji je pravi izraz, a s druge strane imamo malo previše galantno ponašanje. I pitanje koje sam dobio sa terena, čak moram priznati da ne znam ni od koga ni da li ima smisla ili nema, pitanje zašto se upravitelji zakona i kaznionica ne postavljaju putem natječaja te smatram da bi takvo nešto trebalo uvrstiti u ovaj zakon. A sljedeće pitanje koje sam imao vas je poštedila kolegica Lovrin, ona mi je objasnila da nema smisla ni da pitam jer da je nešto drugo. Inače, čisto da ne bi ostalo visjeti u zraku, kao laik sam čitao članak 112. i kako sam ga ja protumačio ispalo je da bi zatvorenici za stvarno ona najteža djela zbog teškog ubojstva, konkretno Miljenko Miljenko Tot koji je pokušao i ubojstvo suca i ubojstvo šumara u Sisku i Mlađan Srđan koji je daleko poznatiji, da bi po ovome recimo duševno oboljenje ili gluma duševnog oboljenja u zatvoru ispala da bi mu to bila ono

Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani ministre sa suradnicama, poštovane kolege i kolegice zastupnici. Pa ja isto neću reći da kao pravnik ne bih komentirao ove zakone ali ipak kao gradonačelnik jednog grada,

da nema nijednog zakona koji možda ne unaša tolike promjene u životu od rođenja kad krenete u vrtić, školu, završite školu, počnete raditi nešto, baviti se bilo kojim drugim poslom sav taj niz aktivnosti je popraćen nekakvim zakonom. Ali onda kad govorimo baš o Zakonu za izvršavanje kazne zatvora onda je to nešto što vaš život, ulazite u sasvim jedan novi svijet i novi život koji potpuno ima neka svoja pravila. To onda govori o tome kada prema zakonu kada ste osuđeni onda se pozivate na Općinski sud prema mjestu prebivališta ili boravišta, tamo vam se uručuje uputni akt da se jednog određenog dana javite u kazneni organ. Dakle, Dakle, dobivate rješenje na upućivanje jer onda bi imali pravo na pravni lijek tj. žalbu već uputni akt koji sadržava osnovne podatke o vama, o kazni i izdržavanju koje se upućuje. To jest kad dobijete to onda vaše ime i prezime piše pozivate se da pristupite sudu dana tog i tog radi upućivanja uputnog za izdržavanje kazne zatvora u trajanju od mjeseci i godina na koje ste osuđeni presudom koju vam je sud iznio. I na izdržavanje kazne zatvora bit ćete upućeni dana koji je naveden. Naravno, nakon toga zaista se pitate koja je svrha izvršenje kazne zatvora, što ćete time dobiti ili svi ostali? Pa u tom dijelu najosnovnije bi ipak bilo rečeno da je to osposobljavanje zatvorenika za život opet na slobodi u skladu sa zakonom i društvenim pravilima, da se može to postići isključivo sustavnim i kontinuiranim radom sa svakim zatvorenikom posebno na temelju izrađenog individualnog programa izvršavanja kazne zatvora. I kakav takav rad na toj dnevnoj bazi čak i satnoj bazi zahtijeva veliki nadzor i zahtijeva ono što je rečeno dosta kompleksno pitanje i zahtjevnu i odgovornu proceduru i realizaciju. A u svemu tome je to pitanje za ljude i za njihove živote. svime time se bavi Zakon o izvršavanju kazne zatvora i možda je to jedan od razloga što je taj zakon mijenjan i dopunjavan već 11 puta od njegovog donošenja 1909. godine. Ja mislim da nijedan drugi zakon nije toliko bio prisutan da se mijenjao. Naravno zakoni trebaju prije svega i životvorni i biti prilagođeni ljudima. Naravno evo ukratko da samo spomenem kao što je i ministar rekao da su bitne nekoliko odrednica koje se uređuju izmjenama ovog zakona. Prvo, to su izmjene zbog novog ustrojstva tijela državne uprave budući da su tijekom ovog razdoblja mijenjani propisi koji uređuju ustrojstvo tijela državne uprave potrebna je bila izmjena članka 19. stavka 5. Zakona o proširenom načinu propisivanja ustrojstvenih jedinica u Središnjem uredu Uprave za zatvorski sustav. Također bi i definirali da također te izmjene su bitne zbog novih odredbi Kaznenog zakona, a koji se u najvećem tiče uvjetnog otpusta osuđenih osoba. Tu bih istaknuo samo nekoliko, mislim da će tu biti rečeno u tom dijelu, ali zaista bih napomenuo također da postupak za odlučivanje o uvjetnom otpustu pokreće se uvijek prijedlogom i to zatvorenika, opunomoćenika zatvorenika, člana obitelji zatvorenika i državnog odvjetnika ili po službenoj dužnosti. Tu se daje prijedlog što je bilo upravitelja zatvora i kaznionice. E pa tu također mogu izraziti određeni dio po toj službenoj dužnosti, prije svega upravitelja zatvora, jer naročito u današnje vrijeme imamo nažalost unazad nekoliko godina kako su završili upravitelji zatvora jer na njih uvijek može pasti sumnja. Sumnja na način da li je to izrijekom i taj dio prijedloga uvijek adekvatan, dobar ili može biti zaista što je još danas uvriježeno da može biti jednom procedurom postupka stotinu anonimnih prijava, ono što je i danas rečeno vama je zadatak da se iz toga vadite i odlučujete, a ne da netko dokazuje da li je to stvarno imenuje. To nam se zaista upravitelji ne bi trebali vješati ili da oni ne bi bili odmah s druge strane, vratio koji su bili prije nekoliko godina. Mislim da o tom dijelu zaista je dovoljno da postupak za odlučivanje o uvjetnom otpustu može pokrenuti zatvorenik, opunomoćenik zatvora, zatvorenika, član obitelji ili državni odvjetnik. Također, bi se napomenuo, možda naglasio o uvjetnom otpustu odlučuje rješenjem Županijski sud, na čijem području zatvorenik izvršava kaznu. To je vijeće od 3 suca i naravno po čijemu sudac izvršenju predsjednik vijeća ili sudac izvršenja. To je također što je rečeno, možda je pitanje kapaciteta naročito recimo ako spomenemo primjer Lepoglave gdje u Varaždinskoj županiji za Županijski sud imate i zatvor u Varaždinu i kaznionicu gdje ima zaista jako puno posla što se tog dijela tiče. Itekako treba vidjeti da ti kapaciteti i po stručnosti i po ostalim stvarima budu zadovoljeni, da u onom dijelu neće biti određenih problematika i dugih rješavanja takvih postupaka. Naravno tu je regulirano da pravo žalbe na rješenje o uvjetnom otpuštanju, kao i dostava pravomoćnog rješenja i tu su u tom dijelu i kod dijela postupka provedbe uvjetnog otpusta, provjeravanja, opoziva je i uključeni Ured za probaciju kojeg smo i u onom Zakonu o probacijskog sustavu i definirali. Ja bi tu samo na kratko spomenuo da …/Govornik se ne razumije./… uvijek zakoni što sam rekao da moraju biti čovječni, da moraju biti iz prakse. Da evo što se tiče prakse kaznionice Lepoglava za uvjetni otpust i dodijeljene pogodnosti koje jesu, da unazad nekolik godina je bilo apsolutno bez zlouporabe, za prošlu godinu, znači svi koji su došli na uvjetni otpust su otišli i na dio pogodnosti nije bilo, a u 2011. godini je bila samo jedna zlouporaba. Evo ja zaista mogu reći da je to prije svega potvrda odgovornosti, stručnog rada, i odabira ljudi koji rade u tom dijelu. Nadamo se i želimo da zaista to bude i tako, i da se zaista ulaže i poštiva te ljude, i naravno u svakom slučaju ove zakone. Svaki drugi zakon koji će doprinijeti humanijem pristupu ljudima i u konkretnom slučaju i ovaj prijedlog Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju kazne zatvora.

Dobro večer. Evo ga, dakle gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine ministre sa suradnicom, kolegice i kolege. Dakle, klub HDZ podržat će ovu, izračunala sam, prijedlog 15. izmjene i dopune Zakona o izvršavanju kazne zatvora. Mislim da ovdje nema puno govora, dakle radi se o usklađenju sa novim Kaznenim zakonom iz 2011. i 2012. koji uređuje pitanje uvjetnoga otpusta i propisuje obveze uvjetno otpuštenog osuđenika, stoga eto te neke odredbe trebalo preseliti iz ovog, odnosno izlučiti iz ovoga zakona. druga važna izmjena je ta da se odlučivanje o uvjetnom otpustu prenosi sa povjerenstva kojega je imenovao ministar pravosuđa, na suca

dakle da u ovom slučaju je zadržano da odluku o kazni može korigirati zapravo samo sud koji je i postupao i kaznu izrekao, mislim sudski sustav. kao što je ministar rekao i tako je u tom dosadašnjem povjerenstvu zapravo bilo najviše sudbene vlasti, dakle sudac izvršenja, suci, državni odvjetnik i mislim jedan član iz središnjeg ureda za zatvorski sustav. Ono što posebno mislim da je dobro, a to je da više uvjetni otpust ne može odobravati upravitelj zatvora, odnosno kaznionice. To što se, evo kažu da se zvalo mali uvjetni otpust. Čuli smo, bilo je i komentirano često u javnosti, bilo je sumnji u transparentnost takvih odluka u opravdanost takvih odluka. Svojedobno se čak nije mogao nitko, nitko niti žalit na takvu odluku, odluku upravitelja u smislu državnog odvjetništva itd. Stoga, mislim da je dobro da je to ispušteno iz ovog zakona i da sada o uvjetnom otpustu, dakle odlučuje sudac izvršenja. Ovim je izmjenama dakle, dopunama zapravo zakona detaljno uređen taj postupak, kako se on pokreće. Iz ovoga iščitavam, dakle da osim po prijedlogu je i pokretanje postupka po službenoj dužnosti čime se, dakle obvezuje zapravo da upravitelj zatvora ili kaznionice u kojoj zatvorenik izdržava kaznu, da mjeseca dana prije izdržane tri četvrtine kazne podnese prijedlog prijedlog sucu izvršenja za uvjetni otpust. Dakle, razrađeno je također i koji su razlozi za odbijanje toga prijedloga, razrađeno je i tko može pokrenuti postupak, dakle prijedlogom, to je prije svega zatvorenik, njegov opunomoćenik i državni odvjetnik. državni odvjetnik, utvrđeni su razlozi dakle za odbijanje toga prijedloga, rečeno je tko će provjeravati uvjetno otpuštenog osuđenika, dakle sudac izvršenja prema mjestu na kojem je osuđenik uvjetno otpušten. Mislim da je također vrijedna i dobro je da se našla u zakonu odredba o dostavi pravomoćnog rješenja o uvjetnom puštanju gdje se sad obvezuje da se ona osim naravno zatvoreniku, kaznionici, sudu upućivanja ali da se obvezno dostavlja Centru za socijalnu skrb prema mjestu nadležnom prema mjestu u koji se otpušta zatvorenik, Policijskoj upravi nadležnoj prema mjestu u koji se otpušta, državnom odvjetniku itd. to je izuzetno važno da bi centar za socijalnu skrb bio spreman na neki način za nadziranje a jednako tako i policijska uprava poglavito ako se neka žrtva počinjenog kaznenog djela nalazi na tome Evo kao što sam rekla budući da je novim Kaznenim zakonom su utvrđeni različiti rokovi, odnosno različito vrijeme koje je potrebno odslužiti kaznu da bi se uopće mogao podnijeti prijedlog za uvjetni otpust. Dakle to je postroženo, sada je to pola izdržane kazne, nema više mogućnosti nakon jedne trećine. koje su u odnosu na ovu materiju utvrđene novim Kaznenim zakonom, ovaj zakon treba uskladiti s njim a i ova suštinska izmjena da o uvjetnom otpustu odlučuje sud a ne povjerenstvo koje imenuje izvršna vlast. Držimo da je dobro i podržavamo ovaj zakon u prvom čitanju. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. I u ime kluba SDP-a Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite kolegice. Hvala vam poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine ministre i zapovjedniče zatvorskog sustava što ste po svojoj funkciji kao ministar sa suradnicom, kolegice i kolege. Evo samo najuporniji iz SDP-a, iz HDZ-a su ostali raspravljano o ovoj temi koja je po meni važna i prevažna jer upravo zatvorski sustav pokazuje koliko smo uspješni i neuspješni i stanje u zatvorskom sustavu kakva se kazneno pravna ili kriminalna politika vodi u jednoj zemlji. Nije nova izreka koja govorila ako hoćeš vidjeti kako je stanje u jednoj zemlji na stupnju razvoja i društvenom i gospodarskom pogledaj njezine autoceste i obiđi njihov zatvorski sustav pa će ti sve biti jasno. Nažalost gospodine ministre vi niste zatekli dobro stanje u zatvorskom sustavu, on je pretrpan, praktički teško je voditi i jednu smislenu odgojnu metodu u takvim skučenim odnosno odnosno prenapučenim penalnim ustanovama bilo da su oni zatvori ili kaznionice. Međutim evo sada nije riječ o tome ali u svakom slučaju vrijedno je napomenuti da ono što ste predložili a mi ovdje usvojili novi Kazneni zakon, izmjene drastično će poboljšati po prirodi stvari naše stanje u zatvorskom sustavu jer taj kaos koji ste naslijedili posljedica je potpuno potpuno pogrešne kazneno pravne politike da je zatvor za svakoga. Nije zatvor za svakoga. Ne prima se tamo bilo tko. Prije svega zato što jedan dan u zatvoru je skup i preskup i puno košta i puno košta državu. Dakle ove izmjene one su na tragu daljnjeg ljudisalizacije penalnog sustava što je svakako napredak u demokratizaciji jednog društva evo konkretno sada penalnog sustava o čemu govorimo. Dakle ona je uvedena čini mi se 2000. Ili 2001. Godine donošenjem zakona o izvršenju kazne zatvora i evo sada ovim izmjenama takđer izvršna vlast odriče se djela svoje vlasti koje je imala na tim zatvorskim, na tim penalnim sustavom i predaje je u ruke sucima. Sucima koji će najbolje ocijeniti dali neki osuđenik zaslužuje uvjetni otpust, da li ga se treba otpustiti, naravno tu su i objektivni kriteriji i mjerila koja smo usvojili u zakonu koje smo maloprije spominjali ali sigurno da tu ima ulogu i taj jedna vjera što i motivira te zatvorenike, osuđenike da se poboljšaju, da što prije izađe i vrati se normalnom životu, govoreći u ime kluba SDp-a koji podržava donošenje ovog prijedloga Zakona mogu reći nešto i osobno da čvrsto i dalje vjerujem da će se čovjek može popraviti iako nas sve skupa i mene, a i sve vas često život često demantira i svaki dan se uvjerimo da se čovjek skloni i da se kvari nego da se poboljšava. Međutim od toga ne smijemo odustati, a pogotovo ti ljudi koji se tamo nalaze. I danas je popularno reći baš me briga, zatvori ga i tako, međutim odgovorna vlast tako se ne ponaša. Država, vlast država koja je zatvorila osuđenika prema toj osobi ona prema toj osobi nisu prestale njezine obveze nego dapače ostale su nove. Uloga je države kroz Ministarstvo pravosuđa, kroz njegov posebni odjel, kroz zatvorski sustav, da učini sve da se ti ljudi poprave i prije svega da se čuva njihovo dostojanstvo da nisu otpisani, da su pogriješili iako su učinili najteža djela da ima mogućnosti da se poboljšaju. da se poboljšaju. Naravno ne smijemo smetnuti s uma da ima i onih koji se neće nikada popraviti, da se neće nikada popraviti i vidjet ćete nekim daljnjim izmjenama, vremena će isto pokazati jer se društvo ima pravo braniti, braniti od takvih. Nažalost i sudska praksa govori o tima koji su nepopravljivi, koji su izdržali punu kaznu, nije bila kapitalna a najveća moguća vremenska kazna i da su ponovo počinili teška, ako ne još i gora djela nego taj prvi puta. Dakle, ono što mogu samo skrenuti pozornost da taj uvjetni otpust vrlo će se teško dobivati. Naravno da će time i motivacija slabiti pa ako se ima još prostora i mogućnosti jer time pokazujemo jednu veličinu, a i stanje u zatvorima je preteško da se malo razmisli da se ti uvjeti malo olabave. Time predlagač i mi svi skupa nećemo izgubiti na našoj ozbiljnosti i želji da nama je zajednički cilj da se stanje u zatvorima i sredi ali i da te osobe izađu vani obnovljene da budu spremne na novi život i poštivanje zakona, ali onda kažem da pokažemo i mi sa svoje strane spremnost jer još jedanput ponavljam, pravda bez milosti je nepravda. Hvala lijepa.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 Hvala.